Spoštovani gospod podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovani gospod minister, spoštovane kolegice in kolegi! Delovanje agrarnih skupnosti v Sloveniji urejata dva zakona, Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic, ki je začel veljati 19. 2. 1994, in Zakon o agrarnih skupnostih, ki velja od 17. 10. 2015. Da bi Zakon o agrarnih skupnostih potreboval spremembe, so nas opozarjali številni člani agrarnih skupnosti, ki so se soočali s težavami dedovanja, vodenja agrarnih skupnosti in z razdrobljenostjo parcel, kar je oteževalo dobro delovanje skupnosti. Poslanci Nove Slovenije smo se s težavo seznanili v poslanskih pisarnah v Ribnici, Cerknici in Ilirski Bistrici, zato smo se za uredite razmer s poslanskim vprašanjem obrnili na ministra za kmetijstvo dr. Jožeta Podgorška. Krščanske demokrate veseli, da je minister prisluhnil našim predlogom, saj se s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnosti rešujejo aktualni problemi agrarnih skupnosti ob upoštevanju ustavnih omejitev lastninske pravice in veljavne zakonodaje. Ureja se davčna problematika, s predlagano spremembo določbe, ki ureja zastopanje agrarnih skupnosti se zakonsko pooblastilo za zastopanje članov agrarne skupnosti razširi razširi tudi na davčne postopke, vezane na posle upravljanja s premoženjem. Predsedniku agrarne skupnosti se podeljuje status zakonitega zastopnika tudi za potrebe izvajanja davčne zakonodaje. Rešuje se status agrarnih skupnosti, ki jim premoženje po drugi svetovni vojni ni bilo odvzeto, daje se možnost, da se tudi agrarne skupnosti, ki jim jim premoženje nikoli ni bilo odvzeto z odločbo, registrirajo po pravilih Zakona o agrarnih skupnosti, in sicer v roku petih let od uveljavitve novele zakona. Rešuje se tudi problematika odločanja na občnem zboru, predvideva se omejitev glasovalnih pravic na način, da ima lahko posamezni član agrarne skupnosti največ četrtino vseh glasov, ne glede na velikost solastniškega deleža. Uvajajo se tudi omejitve pri razpolaganju s solastniškim deležem, ureja se prenos solastniškega deleža države in občine, ureja se zapuščina brez dedičev, ukinja se register po zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic ter prehod na ureditev po Zakonu o agrarnih skupnostih. Agrarne skupnosti prispevajo k ohranitvi in razvoju kmetijstva ter gozdarstva v Sloveniji kot na primer ohranitev visokogorskih pašnikov, planin in skupno gospodarjenje z gozdovi na zahtevanem terenu. Poleg tega pa imajo te skupnosti tudi širši pomen povezovanja krajanov in širši prispevek k razvoju kraja. V Novi Sloveniji delamo za skupnost, podpiramo ureditev statusa agrarnih skupnosti, zato bomo predlog zakona soglasno podprli. Hvala za pozornost.

Hvala, gospod podpredsednik. Spoštovani minister! Agrarna skupnost je prepoznana kot pomembna skupnost na podeželju, zagotavlja upravljanje in razpolaganje s premoženjem članov agrarne skupnosti, trajno gospodarjenje s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, skupno uresničevanje interesov prebivalcem na podeželju, ohranjanje poseljenosti in običajev na podeželju ter razvoj podeželja. Člani agrarnih skupnosti imajo sicer v lasti skoraj 78 tisoč hektarjev zemljišč, kar je skoraj 4 % celotne površine naše države. Novela zakona rešuje problematiko upravljanja lastnine, ki je v skupni lasti članov agrarne skupnosti. Po besedah predlagatelja se z novelo omogoča normalno gospodarjenje s to lastnino tako, da bodo zagotovljene vse njene gospodarske, socialne in ekološke funkcije. Nekatere predlagane rešitve gredo res v pravo smer. V Poslanski skupini SAB pa imamo pomisleke, vezane na manjšanje lastnine in vpliva države in občin. Po sedanji ureditvi postane zapuščina brez dediča last občine, zato tudi občina postane član agrarne skupnosti ali pa se ji solastniški delež v tej skupnosti poveča, če je njeno članstvo že realizirano. Po novem te zapuščine ne bi več dobila občina, ampak agrarna skupnost. Tudi nadaljnje rešitve novele zasledujejo cilj izločitve države in občine iz agrarne skupnosti. Za državo se uvaja obveznost neodplačanega prenosa njenega deleža v skupnosti, občine pa odločitev o prenosu svojih deležev morajo sprejeti na občnem zboru. Zakon o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti jasno določa, da se lahko nepremično premoženje neodplačno odsvoji le, kadar to terja javni interes in se zatorej prenaša na osebo javnega prava. V konkretnem primeru pa govorimo o prenosu premoženja na fizične ali pravne osebe, ki so članice agrarne skupnosti. Zavedati se moramo, da se lahko agrarna skupnost lahko preoblikuje v pravno osebo in svoje premoženje proda brez omejitev. Kmetijska zemljišča so v zadnjih letih rastla kot razred premoženja za vlagatelje, saj so se razvili novi načini vlaganja v ta sektor. Jasno je, da apetiti po teh zemljiščih iz dneva v dan naraščajo. Menimo, da je predlagatelj povsem prezrl pomembno vlogo države in občine, le oni pa sta tisti, ki sta sposobni zaščititi skupne javne potrebe nekega kraja, agrarna skupnost pa bo vedno zasledovala le svoje in samo svoje cilje. Zato je v Poslanski skupini SAB prevladalo prepričanje, da zakon prinaša več škode kot koristi, zaradi česar mu bomo nasprotovali. Hvala. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo predstavil Branko Simonovič. Izvolite. BRANKO Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim! Zakon o agrarnih skupnostih, ki je bil sprejet pred nekaj manj kot sedmimi leti, je med drugim uredil poseben način upravljanja in razpolaganja s premoženjem članov agrarne skupnosti. Določil je tudi posebna pravila glede dedovanja premoženja premoženja posameznega člana in pravila glede organiziranosti agrarnih skupnosti. S predlagano novelo pa se želi rešiti problematika upravljanja ki je v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti. Prav tako je cilj predlaganih sprememb omogočiti gospodarjenje s to lastnino, tako da bodo zagotovljene njene funkcije: gospodarska, socialna in ekološka. Nenazadnje pa se želi tudi spodbuditi člane agrarnih skupnosti, ki so bile ki so bile registrirane po Zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrniti njihovega premoženja in pravic iz leta 1994, da se registrirajo tudi po Zakonu o agrarnih skupnostih, ki celovito ureja to področje. S predlogom zakona se pristopa k reševanju težav, ki so se pojavile v praksi. Tako se denimo pooblastilo za zastopanje članov agrarne skupnosti razširi tudi na davčne postopke, vezane na posle upravljanja s premoženjem, ki so v skupni lastnini ali solastnini njenih članov. Poleg tega se urejajo tudi omejitve pri razpolaganju s solastniškim deležem in obveznosti registracije po Zakonu o agrarnih skupnostih. Vsem agrarnim skupnostim, ki tega še niso storile, se namreč postavlja rok petih let od uveljavitve te novele. V Poslanski skupini Desus bomo predlog zakona podprli. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Jani Ivanuša. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Od leta 1994 pa do današnjih dni se je zakon večkrat spreminjal zaradi določenih pomanjkljivosti, ki so se izkazale v praksi. Predlog zakona tako rešuje aktualne pereče probleme agrarnih skupnosti, kjer se spoštujejo omejitve, lastninske pravice in veljavno zakonje. Zelo zgovoren je podatek, da imajo člani agrarnih skupnosti v lasti 77 tisoč 486 hektarjev zemljišč, kar predstavlja 3,67 % celotne površine Republike Slovenije. Drug zanimiv podatek je, da ima v povprečju agrarna skupnost okoli 34 članov. Všeč nam je, da predlog zakona nima finančnih posledic za državno blagajno in za druga javna finančna sredstva. Z novelo zakona bo med drugim omogočeno normalno gospodarjenje z lastnino članov agrarne skupnosti, ki bo ponovno zaživela. Naklonjeni smo temu, da bo na ta način zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija. Večina mladih Slovencev se ne zaveda, da je agrarna skupnost prepoznana kot pomemben člen na podeželju, na vasi. Gre namreč za skupnost, ki je dolžna ohraniti lastnino, naše zelene gozdove, pašnike za prihodnje rodove. V Slovenski nacionalni stranki smo mnenja, da mora skupnost kot takšna do naše zemlje gojiti globoko spoštovanje, saj jo mora za naše otroke, vnuke in pravnuke ohraniti v takšnem stanju, kot jo je prejela od naših očetov, dedov in pradedov. Vsem Slovencem je v interesu, da se čim prej začne uresničevati eden od bistvenih ciljev zakona. Govorimo o trajnem gospodarjenju s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči. Ob tem bi dodali še, da je dandanes pomembno biti ne samo gospodar, temveč tudi dober gospodar. V naših gozdovih bo tako v skladu z načeli sonaravnosti, trajnosti in večnamenskosti lažje izvajati razna dela in ukrepe za zagotovitev ekoloških funkcij gozdov ter ugodnega stanja vrst in habitatov v območjih Natura 2000. Agrarnim skupnostim je tudi cilj tako kot kmetom, našemu narodu, da se ohranjajo poseljenost, ljudski običaji in razvoj na podeželju. Ocenjujemo, da bo v bodoče treba še veliko narediti v smeri urejanja javne infrastrukture in omogočanja dostopnosti za gradnjo cest tudi za bolj oddaljene kmetije in zemljišča na podeželju. Gledano pod črto, predlog zakona prinaša številne dobre rešitve na področju davčne problematike, prenosa solastniškega deleža države in občine, zapuščin brez dedičev in drugih. Najpomembneje se nam pa zdi, da v primeru zapuščine brez dedičev lahko po predlogu novele premoženje namesto na občino preide v last preostalih članov agrarne skupnosti. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavil Boris Doblekar. Izvolite. BORIS Hvala za besedo, predsedujoči. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo naklonjeni Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih. Že davnega leta 1994 je bil sprejet Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic, s katerim je bilo premoženje agrarni skupnosti vrnjeno neposredno članom nekdanjih agrarnih skupnosti, ki so tako postali solastniki oziroma skupni lastniki nepremičnega premoženja. Premoženje jim je bilo v svinčenih časih komunističnega terorja in socialistične propagande odvzeto s podržavljenjem, kar bi nekateri radi počeli tudi danes in kar je po mnenju SDS strašljivo in zelo zaskrbljujoče. Lastništvo nepremičnega premoženja, zemlje in gozda je bilo vedno vezano na domačijo, ne na lastnika, vrnjeno pa je bilo lastnikom. Agrarne skupnosti so obstajale stoletja. Država in občine niso nikoli bile in ne morejo biti naravni lastniki kolektivno zasebnega premoženja. Člani agrarnih skupnosti imajo v lasti dobrih 77 tisoč hektarjev zemljišč, kar je 3,67 % celotne površine Republike Slovenije. V poslovni register Slovenije je pri Ajpesu je vpisanih 357 agrarnih skupnosti. V času od sprejetja Zakona o agrarnih skupnostih se je pojavilo, kar nekaj težav, zato sta ministrstvoin vlada pripravila osvežitev zakona. Težave so se pojavile pri davčni problematiki, statusu agrarnih skupnosti, ki jim premoženje po drugi svetovni vojni ni bilo odvzeto, pa pri odločanju na občnem zboru, omejitvah pri razpolaganju s solastniškim deležem, omejitvah pri sklepanju izročilne pogodbe in pogodbe o dosmrtnem preživljanju, pri prenosu lastniškega deleža države in občine, pri zapuščini brez dedičev in tudi pri prehodu na ureditev po Zakonu o agrarnih skupnostih. Novela zakona rešuje vso našteto problematiko in predvsem upravljanje lastnine na način, ki bo omogočil, da se s to lastnino upravlja na primeren način in bo hkrati omogočeno normalno gospodarjenje s to lastnino, ki tako ne bo mrtva, ampak bo zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija. S tem bo narejena še ena od dobrih stvari za slovensko podeželje, ki mu je ta vlada in tudi vladna koalicija v Državnem zboru še kako naklonjena. Kajti zavedamo se, kako pomembno je slovensko podeželje, kako pomembno je, da se ohranja skupnost na podeželju, kako pomembno je trajno gospodarjenje s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči in skupno uresničevanje interesov prebivalcev na podeželju, ohranjanje poseljenosti in običajev ter razvoj podeželja. Zakon nima finančnih posledic za državni proračun in druga javnofinančna sredstva, niti se ne usklajuje z evropskim pravnim redom, saj skupna pravna ureditev Evropske unije ne obravnava agrarnih skupnosti, ki so bile na slovenskih tleh tradicija kot kolektivna zasebna lastnina, ki pa nikoli ni bila družbena lastnina, kot trdijo nekatere politične stranke, katerih predhodniki so izvedli nacionalizacijo in s tem povzročili veliko škode skupnostim kot tudi domačijam in njihovim gospodarjem ter kmetijstvu nasploh, da ne omenjamo posledic nacionalizacije pri gospodarstvu, ki jih kot v kmetijstvu zelo močno čutimo še danes. Zato bomo v Slovenski demokratski stranki, ki smo vedno na strani slovenskega kmetijstva, podeželja in tudi agrarnih skupnosti, storili vse, da jim gremo naproti, da jim prisluhnemo in jim prilagodimo zakonodajo, ki bo takšna, da bo dobra v prvi vrsti za njih, za državo in za vse druge. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo soglasno podprli Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih. Hkrati pa že zdaj napovedujemo, da bomo agrarnim skupnostim kot tudi vsem kmetom in drugim, ki ljubijo slovensko zemljo in delajo z njo, vedno prisluhnili in jim šli naproti, da bo zakonodaja pisana po meri tistih, ki delajo.

Hvala za besedo. Spoštovani vsi! Agrarne skupnosti so seveda eden pomembnejših delov razvoja in ohranjanja slovenskega podeželja, z bogato tradicijo skupnega upravljanja kmetijskih površin, ohranitvenega kmetovanja ter gozdarjenja in nenazadnje krepitve slovenske identitete na podlagi ohranjanja običajev ter navad. Prav agrarne skupnosti so pomembne nosilke ohranjanja ravnotežja med izkoriščanjem in varovanjem naravnega okolja, sploh v dobi pospešene individualizacije in socialne odtujenosti, kjer imajo vrednote, kot sta skupnost in sodelovanje, prav posebno vrednost. Razsežnost pomena agrarnih skupnosti najdemo v Zborniku slovenske srenje kot izročilu in priložnosti, kjer si dr. Nevenka Bogataj zastavi naslednje vprašanje: »Se bodo iztržki od mleka in njegovih proizvodov, kuriva, gradbenega lesa in paše, v zadnjem času tudi rekreacije in turizma individualizirali? Bodo dediči sedanjih članov v ospredje postavili potenciale trženja zemljišč, na primer, lov, turizem, vetrno energijo, in pozabili na skupne koristi in preživetveno osnovo?« Ključna naloga države je torej, da zakonodajo, ki zadeva obstoj agrarnih skupnosti, prilagaja novim izzivom, s katerimi se ne soočajo samo agrarne skupnosti, ampak tudi slovensko podeželje. In teh ni malo. Zato je potreben celovitejši pristop k širokim širokim naborom idej in zamisli. Ljudi ter znanja na tem področju imamo v Sloveniji dovolj. Ni pretirano misliti agrarne skupnosti kot koncepta prihodnosti znotraj pomenskega okvira tako imenovanih pametnih vasi. V to nas še dodatno prepričujejo današnji pozivi po energetski in prehranski samooskrbnosti. V LMŠ pozdravljamo predlog nekaterih rešitev, kot je da se zakonsko pooblastilo o zastopanju članov agrarne skupnosti razširi tudi na davčne postopke, vezane na posle upravljanja s premoženjem, vendar se na drugi strani nekatere spremembe zopet uvajajo z lahkotnostjo ter izrazito nekritičnim postavljanjem na eno stran. V LMŠ uvedbo nižanja kvoruma glasov za odločanje o lastninskih zadevah na občem zboru agrarne skupnosti jemljemo kot izredno sporno in nepremišljeno, saj se je že predhodno odločanje z več kot dvema tretjinama glasov znižalo na odločanje z navadno večino. Predlagano odločanje z eno tretjino večinskih glasov pa lahko pomeni velik demokratični deficit v škodo agrarne in širše lokalne skupnosti. V povezavi z zgoraj navedenimi spremembami, ki se daje odlično moč v roke zgolj tretjini lastnikov agrarne skupnosti, je predlog možnosti razdedinjenja občine in države še toliko bolj sporen in neodgovoren. Neodplačan prenos občinskega in državnega lastništva zgolj na preostale člane agrarne skupnosti zapira vsakršno možnost vstopa v lastništvo lokalnim družinam, ki so tako ali drugače povezane z delovanjem agrarne skupnosti na določenem teritoriju. Ne smemo pozabiti, da je lokalna skupnosti oziroma občina mnogokrat pridobila delež družin iz vasi, ki so izumrle, s predlogom, da bi premoženje namesto v občinsko prešlo v last ostalih članov agrarne skupnosti. Če se že pogovarjamo o prenosu deležev v agrarni skupnosti na druge subjekte, so možnosti tako raznorodne in bolj družbeno odgovorne kot pa premočrtna trditev o nenaravnem lastništvu občine ali države v agrarni skupnosti. V okviru sprejemanja zakona se niso niti premislile možnosti najprej neodplačnega prenosa deleža iz države na občino, na območju katere ležijo zemljišča agrarne skupnosti. Enostavno ni upravičeno tako počez trditi, da so občine zaviralec razvoja agrarnih skupnosti. Verjamemo, da obstajajo posamični primeri nesorazmernega koriščenja, saj nekje lastništvo občin presega celo polovico, vendar ne smemo pozabiti dobrih izkušenj, ki so plod intenzivnega sodelovanja na lokalni ravni, na nacionalni pa odnosa z Zavodom za gozdove. Da je mera polna, je koalicija z amandmajem na matičnem delovnem telesu neodplačni prenos Republike Slovenije razširila celo na zemljišča, ki spadajo v zavarovano območje ali območje naravne vrednote v skladu za zakonom, ki ureja ohranjanje narave. V LMŠ nas ob branju predlaganih sprememb zakona o agrarnih skupnostih zopet preveva občutek, da so enostavne rešitve zakona zgolj okrasek, ki obdaja parcialne ter strogo interesne spremembe, zaradi katerih je v bistvu zakon danes pred nami. Sprejetje v določenih členih slabo domišljenega zakona bi po mnenju LMŠ lahko povzročilo nepovratne posledice ne samo za prihodnost agrarnih skupnosti, ampak tudi za varstvo pomembnih delov za varovanje območje.

Podpredsednik, hvala lepa za besedo. Spoštovani minister, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih je še eden izmed serije zakonskih predlogov, ki so jih pripravili na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zakonske spremembe ter dopolnitve so po besedah predlagateljev potrebne, saj se je pojavilo kar nekaj težav pri delovanju in poslovanju agrarnih skupnosti. V trenutno veljavnem zakonu ni določeno pooblastilo predsednika za zastopanje članov agrarnih skupnosti v davčnih postopkih, kar pomeni, da je treba pooblastilo za davčne postopke pridobiti za vsak posel posebej. Nedorečen je tudi status agrarnih skupnosti, ki jim premoženje po 2. svetovni vojni ni bilo odvzeto. Številne agrarne skupnosti na občem zboru tudi ne morejo zbrati potrebne kvote za sprejetje novih pravil, pojavljajo pa se tudi težave in omejitve pri sklepanju izročilnih pogodb in pogodb o dosmrtnem preživljanju. Med razlogi, zakaj so spremembe potrebne, so tudi težave pri upravljanju s premoženjem skupnosti ter zapuščinah brez dedičev. Predlagatelji v zakon zapišejo, da predlagane rešitve poskušajo odgovoriti na aktualne probleme in težave, ki so se do zdaj pojavile. S predlagano spremembo se zakonsko pooblastilo za zastopanje članov agrarne skupnosti razširi tudi na davčne postopke, vezane na posle upravljanja s premoženjem, predvsem nepremičnim, v skupni lastnini ali solastnini njenih članov, kot jih določa zakon. S tem se je predsedniku agrarne skupnosti podeljuje status zakonitega zastopnika tudi za potrebe izvajanja davčne zakonodaje. Podeljuje se možnost, da se tudi agrarne skupnosti, ki jim premoženje nikoli ni bilo odvzeto z odločbo, registrirajo po pravilu zakona, in sicer v petih letih od uveljavitve novele. Da bi se olajšala registracija po zakonu, se znižuje tudi zahtevani kvorum za sprejetje temeljnega akta na odločanje na občnem zboru. Novela pa določa omejitev predmeta izročilne pogodbe in pogodbe o dosmrtnem preživljanju na celotni solastniški delež na vseh zemljiških parcelah na enak način, kot to veljav za darilne pogodbe. Med rešitvami najdemo tudi zakonsko podlago, da se država in občina izločita iz članstva agrarne skupnosti kot njena nenaravna člana. Po predlogu novele ima država obveznost neodplačnega prenosa njenega solastniškega deleža v agrarni skupnosti na druge člane agrarne skupnosti, občini pa se daje možnost prenosa njenega solastniškega deleža, če se za to seveda odloči. Pogoj za prenos pa je odločitev na občnem zboru z večino vseh glasov. Rešitve predvidevajo tudi to, da v primeru zapuščine brez dedičev lahko po predlogu novele premoženje namesto na občino preide v last preostalih članov agrarne skupnosti. Zakonske spremembe so podporo prejele s strani pristojne komisije Državnega sveta, Zakonodajno-pravna služba pa je na samo novelo napisala nekaj pripomb in opozoril. Socialni demokrati smo zakonski predlog, ki uvaja in prinaša kar nekaj rešitev, pregledali. Ugotavljamo, da je nekaj rešitev primernih in jih tudi pozdravljamo, nekaj rešitev pa je po našem mnenju spornih in jih ne moremo podpreti. Čeprav je z amandmaji bilo odpravljeno nekaj napak, na katere je opozorila Zakonodajno-pravna služba, pa v zakonskem predlogu še vedno ostajajo nekatere rešitve, do katerih ostajamo zadržani. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih naše podpore tako ne bo deležen. Hvala lepa. lepa. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavila Violeta Tomić. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Pozdravljene kolegice in kolegi! Desna vlada želi uničiti še zadnji kanček skupnosti, solidarnosti in sodelovanja. Vse individualizirati, sprivatizirati, ljudi pa osamiti. Premoženje agrarnih skupnosti je bilo od nekaj družbena lastnina, pa ne samo v socializmu, kolektivni značaj te lastnine sega vse v čas srednjega veka, ko so se kmetje dogovorili za skupno upravljanje s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, ki so jih obdelovali. Kljub temu da je bila v 19. stoletju po zemljiški odvezi večina zemlje razdeljena med kmete, veleposestnike in tako dalje, se je kolektivna oblika lastništva nad zemljo ohranila v dveh oblikah. Prvič. Lastninska pravica je bila v zemljiški knjigi vpisana na agrarno skupnost in njene člane z navedbo lastninskih deležev članov po imenih, hišnih številkah, podobno kot posebna solastnina članov agrarne skupnosti. Drugič. Lastninska pravica je bila v zemljiški knjigi vpisana na agrarno skupnost brez navedbe lastninskih deležev članov kot posebna skupna lastnina članov agrarne skupnosti, podrobneje pa je urejena v pravilih agrarne skupnosti. Po revoluciji leta 1945 je premoženje agrarnih skupnosti postalo družbena lastnina, leta 1994 pa se je ta družbena lastnina na podlagi zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti spet vrnila agrarnim skupnostim. V večini primerov ponovno vzpostavljenih agrarnih skupnosti se je premoženje vrnilo v obliki solastniškega deleža, v nekaterih primerih pa tudi kot skupna lastnina neposredno članom agrarnih skupnosti. Leta 2015 pa je bil sprejet Zakon o agrarnih skupnostih, ki je urejal problematiko upravljanja z lastnino, ki je v skupni lasti agrarne skupnosti. Problem pa je, da so agrarne skupnosti v bistvu postale neke vrste delniške družbe. Vsak član ima nek delež v agrarni skupnosti, ne more pa z njim prosto razpolagati, ampak ima določene omejitve. Od leta 1994 naprej pa v bistvu počasi teče proces privatizacije agrarnih skupnosti. Kolektivna last je v današnjem globaliziranem kapitalizmu anahronizem, upravljanje z njo je znotraj prevladujočega okvira, da je vse skupno treba odpraviti in da je vse skupno slabo, je v bistvu zelo težko. Težava je tudi v tem, da ima kolektivna lastnina oblike agrarnih skupnosti zelo dolgo zgodovino, katere se člani agrarnih skupnosti, še posebej tisti z manjšimi deleži v njih, zelo dobro zavedajo. Sistem te anomalije danes ne more preprosto pripisati socialistični kolektivizaciji, kot smo slišali prej ideologiziranje tukaj, vse skupaj kar sprivatizirati tako kot vse ostalo nekdanje družbeno premoženje. Vedno znova se iščejo načini, kako bi se te ta problematika primerno uredila, medtem ko se prav s tem urejanjem kolektivni značaj agrarnih skupnosti počasi ukinja in žal vodi v privatizacijo njihovega premoženja. Ta novela zakona o agrarnih skupnostih, ki jo je predlagala vlada, je nova epizoda v tem žalostnem procesu. Ta vladna novela je problematična na dveh točkah. Ponovno uvaja možnost za brezplačno privatizacijo lastniških deležev in omogoča, da agrarne skupnosti, ki jim je bilo premoženje vrnjeno, v roku petih let po sprejetju te novele postanejo čisto navadne solastniške skupnosti. To pomeni de facto ukinitev kolektivnega značaja te lastnine in njeno dokončno privatizacijo. Zato smo v Levici vložili amandmaje, s katerimi se ti dve sporni točki črtata. Občinski in državni deleži v agrarni skupnosti so še zadnji ostanek premoženja agrarnih skupnosti, ki je de facto še vedno kolektivno. Neodplačni prenos občinskega solastniškega deleža državnega in občinskega deleža premoženja agrarne skupnosti na ostale lastnike pomeni oškodovanje državnega oziroma občinskega premoženja in jasno kaže na to, da je namen zakona privatizacija še zadnjih ostankov kolektivnega premoženja agrarnih skupnosti. Gre za brezplačni prenos občinskega premoženja v korist posameznih fizičnih ali pravnih oseb, ki po določbah Zakona o agrarnih skupnostih to premoženje v nekaterih primerih prodajo še kot agrarna skupnost, lahko pa se tudi preoblikuje v pravno osebo in to premoženje prodajo brez omejitev. Kje ste še to videli, dobiti nekaj brezplačno, oškodovati skupnost in potem iz tega kovati dobičke?! Absolutno se ne strinjamo. Prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 14. marca 2022 ter skladno s prvim odstavkom 134. člena Poslovnika Državnega zbora. V razpravo dajem 10. člen ter amandma Poslanske skupine Levica. Želi kdo razpravljati? Vidim, da je interes, zato prosim za prijavo. Najprej dobi besedo Violeta Tomić. Izvolite. Hvala lepa. Kot sem že povedala v svojem stališču, smo vložili v Levici amandma, s katerimi črtamo možnost neodplačnega prenosa lastniških deležev države in občine na ostale člane agrarnih skupnosti, kajti jasno je, da se s tem oškodujejo država in tudi občine. Tako je je to po našem mnenju slaba in nedopustna odločitev. Črtamo tudi možnost, da se v primeru dediščine brez dedičev, lastniški deleži v agrarnih skupnostih prenesejo na ostale člane te skupnosti, namesto, da bi se prenesli na občino. Če hočemo ohraniti to skupnostno naravo agrarnih skupnosti, potem takšna privatizacija, ki se dogaja že kar nekaj časa, ni dopustna.

razgradile tisto, kar so agrarne skupnosti vedno do zdaj pomenile, zato z našimi amandmaji skušamo ohraniti vsaj osnovo tistega, za kar so bile agrarne skupnosti sploh mišljene in narejene. Hvala.

predloga amandmajev s strani stranke Levica. Jaz moram reči, da sem zelo vesel tega zakona o agrarnih skupnostih. Ko sem odprl poslansko pisarno dve leti nazaj v Ilirski Bistrici, je bila to ena prvih težav, na katero so me opozorili občanke in občani iz vasi Vrbovo pri Ilirski Bistrici. Ker sam prihajam s podeželja, sem se še bolje seznanil, s kakšnimi težavami se soočajo na deželi, kaj pri tem deluje, kaj otežuje, predvsem pa sem spoznal obup in nemoč občank in občanov pri reševanju predvsem nedelujoče agrarne skupnosti. Zaradi tega vidim pozitiven korak v pravo smer in ta zakon o kmetijskih zemljiščih vidim kot reševanje tega problema. Sam sem mnenja, da agrarne skupnosti prispevajo k ohraniti in razvoju kmetijstva ter gozdarstva v Sloveniji, poleg tega pa imajo te skupnosti, in to je zame najbolj pomembno, širši pomen povezovanja krajanov in širši prispevek k samemu razvoju kraja. Sam sem za skupnost na podeželju, sam se bom vedno boril za podeželje, zato sem tudi proti tema dvema amandmajema, ki ju predlaga stranka Levica.

dobrobit skupnosti. In dejansko ko govorimo o agrarni skupnosti, potem v bistvu se ne zavzema za to, kar govori, v resnici. Dejstvo je, da se ti občinski in državni deleži v agrarnih skupnostih v bistvu zadnji ostanek premoženja agrarnih skupnosti, ki pa je de facto še vedno kolektivno in k temu moramo stremeti. Dejansko ti občinski in državni deleži so zelo pomembni v teh agrarnih skupnostih, saj to daje tudi možnost

Prehranske samooskrba mislim, da bo zelo odvisna od tega, kakšne vrste agrarnih skupnosti bomo imeli, s kakšnimi deleži, ker potem se res lahko zgodi, da bo prišlo do privatizacije teh agrarnih skupnosti, tega si pa mislim, da v tem primeru, ko bomo dejansko postavljeni pred dejstvo, da bomo morali sami poskrbeti za prehransko samooskrbo, glede na to, kaj se dogaja v svetu in globalno,

bo res nujna zakonodaja v smeri, ki bo težila k agrarnim skupnostim, ki bodo čim bolj kolektivne,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

v zasebne roke, v privatizacijo, da ne bomo ostali še brez teh osnovnih dobrin, ki jih imamo oziroma ki si jih lahko tudi sami pridelamo. Najhujše, kar se nam lahko zgodi na trgu oziroma med temi agrarnimi skupnostmi, je to, da bodo začele tekmovati med sabo in potem bomo spet odvisni od privatnega sektorja oziroma od zasebnikov. Prosim, če amandma

Uvodoma želim poudariti, da nikakor v zakonu niti v nobeni obrazložitvi ne omenjamo, da so občine zaviralci agrarnih skupnosti. Daleč od tega. Govorimo samo o tem, da so nenaravni člani agrarnih skupnosti. Zgodovinsko gledano, stoletja stare agrarne skupnosti so bile lastniško vezane, kot sem že tudi uvodoma dejal, na posamezno domačijo. domačijo. Ne na ime in priimek lastnika, ampak na domačijo. Aktualni lastnik je bil samo, kako naj rečem, upravljavec tistega deleža, ki ga je imela domačija. Občine in tudi država so še po bolj čudnem naključju postale lastniki agrarnih skupnosti šele v samostojni Sloveniji Sloveniji ob procesu denacionalizacije. Če bi se proces denacionalizacije zgodil prav, bi moralo iti premoženje ponovno nazaj na domačijo, ne na aktualnega lastnika, ki mu je bilo po 2. svetovni vojni to premoženje odvzeto. Kot sem tudi uvodoma že v predstavitvi dejal, je to predstavljalo bistveno deljenje samih solastniških deležev. V nekaterih primerih, ko pa dediščina ni imela več nekaterih primerih, ko pa dediščina ni imela več dediča, pa se je to prenašalo na občine, po našem mnenju v nekaterih primerih celo nezakonito tudi na Republiko Slovenijo, torej na državo. Država je v zelo redkih agrarnih skupnostih lastnica, občine pa so. so. Potem imamo težavo pri tem tudi pri nekaterih ukrepih skupne kmetijske politike, morebitno tudi pri investicijah nekaterih agrarnih skupnosti, ki ne morejo pridobiti podpore, če je država solastnica, na primer za gozdne ceste in tako naprej. Zato menimo, da je za delovanje, če resnično želimo ohraniti agrarne skupnosti, treba uvesti nekatere spremembe. Eno je, kar se tiče samega odločanja, ko dajemo večjo pristojnost predsedniku, drugo pa tudi kar se tiče izločanja. Okej, pri državi gre za avtomatizem, pri občinah, če se občine za to odločijo, gre za mehanizem izločanja teh nenaravnih, ne škodljivih in ne zaviralcev, ampak nenaravnih členov v agrarni skupnosti. Ko gremo pogledat našo Slovenijo, bi si upal trditi, da so takšne agrarne skupnosti, kjer govorimo o soupravljanju solastnine, nek unikum slovenskega in evropskega prostora. Tudi sam kot minister sem imel priložnost spremljati nekatere agrarne skupnosti in sem tudi hvaležen za te obiske pri njih, da smo sploh razumeli, kaj pomeni skupinsko soupravljanje solastnine. Ravno to skupinsko soupravljanje solastnine je verjetno ena največjih garancij, da se agrarne skupnosti ne bodo nikoli privatizirale, ampak bo večno ostalo skupinsko upravljanje solastnine. Zakon o agrarnih skupnostih ne odpravlja vse skupno, ampak poudarja, da so agrarne skupnosti skupki, ne individualisti, ampak skupki. Mi ne govorimo o tem, da bomo premoženje agrarnih skupnosti razdelili, kot smo imeli prej v drugem zakonu, razdelili z razdružitvijo solastnine. Tisto se tiče povsem drugih vsebin pri komasacijah in tako naprej. Pri agrarnih skupnostih govorimo, da ohranjamo ta status skupnosti. Nihče niti ne razmišlja, da bi odpravljali ta njihov unikum, ki ga imamo v slovenskem prostoru. Zakaj je tako pomemben? Zato ker preko svojega načina delovanja omogoča ohranjanje krajine tam, kjer bi verjetno nek posamezen lastnik enostavno dvignil roke.

urejajo skupinske gorske pašnike in tako naprej, ki so v lasti agrarne skupnosti, z namenom, da vendarle ohranjamo ta del. Brez skrbi,

manj kvalitetna, nekvalitetna kmetijska, gozdna zemljišča. Tudi če gremo pogledat Slovenijo in te agrarne skupnosti, hitro ugotovimo, da so ta zemljišča resnično slabša in da so šla ta slabša zemljišča potem v neke agrarne skupnosti že pred stoletji. V razpravi

da s tem občni zbor sploh lahko sprejme temeljni akt. Agrarne skupnosti nas opozarjajo, da ravno zaradi te solastnine prihaja do številnih težav na občnih zborih, da zberejo zahtevani kvorum, kvorum, potreben za temeljni akt, ki pa je pogoj za registracijo. Mi na nek način silimo agrarne skupnosti v registracijo po zakonu, z visokim kvorumom jim pa to onemogočimo. Če želimo spodbuditi agrarne skupnosti, da se bodo registrirale po tem novem zakonu, potem jim moramo pomagati tudi v tistem delu, ne bom rekel odpraviti težavo, napako, ki je bila narejena pri denacionalizaciji, ampak jim omogočiti, da kljub temu vendarle normalno delujejo. Naj se tudi opredelim do amandmajev. Menimo, da je zakon pripravljen ustrezno, da daje možnost, da vendarle gre za prenos premoženja države na člane, da je to tisti ustrezen ukrep. Menimo celo, da je tukaj prišlo do čudnega prenosa tega premoženja na državo, občinam pa samo dajemo to možnost. Občine nihče ne sili iz

ne prenese na občino, ampak se prenese na ostale člane. Pa naj dodam, da nas je strah, da bodo člani agrarnih skupnosti dobili premoženje zastonj. Ja, tudi v tem primeru, če gre premoženje dediščine brez dediča na občino, gre ravno tako brezplačno na občino. Govorimo v bistvu o istem načinu, istem mehanizmu. Zato menimo, da s tem vendarle odgovarjamo na ključna vprašanja, ki so nam jih izpostavljale nekaj let agrarne skupnosti. Zato vas resnično prosim, da ne verjamete meni, ne podprete zakona zaradi ministra, ampak podprete ta zakon zaradi agrarnih skupnosti in njenih članov. Nekaj let smo se borili tudi z nekaterimi drugimi resorji, sem hvaležen tudi

Vidim, da ne, zato zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali jutri, 16. marca, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo ministru za okolje in prostor mag. Andreju Vizjaku. Izvolite. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Cenjeni podpredsednik, hvala za besedo. Pred vami je predlog novega zakona o varstvu okolja. Gre za izredno pomemben temeljni sistemski zakon na področju varstva okolja. Potrebe po novem zakonu so več plastne. Prvič. Slovenija potrebuje nov moderen zakon na področju varstva okolja, ki sledi sodobnim trendom na številnih področjih, ki jih zakon ureja, še posebej na področju odpadkov in ravnanju z njimi. Obstoječi zakon je bil tudi večkrat dopolnjen in postaja nepregleden. Z novim zakonom odpravljamo tudi številne očitane kršitve in prevzemamo pravzaprav v slovenski pravni red direktive, ki bi jih morali že v preteklosti. Zakon zajema vse dele okolja: zrak, vodo, ohranjanje narave, podnebne spremembe in uvaja instrumente na področju varovanja okolja, kot so načrtovanje, presoje vplivov na okolje, dovoljevanje in finančne inštrumente. Zakon o varstvu okolja uveljavlja temeljna načela in pristope za vso zakonodajo z okolijskega področja ter daje podlago za podzakonske akte za posamezna področja, ki jih sprejme vlada ali pristojni minister. S predlogom zakona država prinaša več evropskih določil, med njimi načela krožnega gospodarstva, načela onesnaževalec plača in načela proizvajalčeve razširjene odgovornosti na področju proizvodov in odpadkov. Predlagani zakon predvsem na novo celovito ureja področje ravnanja z odpadki, vključno z določitvijo temeljnih pravil ravnanja z odpadki, pogojev ter meril za prenehanje statusa odpadka in ureditvijo sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Ključni namen predlaganega zakona o varstvu okolja je spodbujati k zmanjševanju proizvedenih količin odpadkov ter vzpostaviti učinkovit pregleden in stroškovno optimalen sistem ravnanja z odpadki. Sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti moramo uvesti zaradi prenosa spremenjene direktive o odpadkih in zaradi v Sloveniji neučinkovitega sistema sistema zlasti z odpadno embalažo, ki je doslej zahteval številne intervencije s strani države in nenazadnje veliko sredstev iz državnega proračuna, čeprav je to naloga tistih, ki odpadke dajejo oziroma zaradi katerih odpadki nastajajo. Predlagani zakon bo postavil nove in zdrave temelje za učinkovit, pregleden in stroškovno optimalen sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti, v katerem je zajeta tudi odpadna embalaža. V ta namen bo za vsak masni tok odpadkov določil zgolj eno neprofitno organizacijo, ki bo v imenu proizvajalcev iskala najugodnejše ponudnike. Ti bodo nato obdelovali odpadke, ki so nastali kot posledica dajanja proizvodov na trg. Ena organizacija za en masni tok je ustrezna in prava rešitev, kar dokazujejo tudi dobre prakse v številnih tujih državah kot tudi trije obstoječi masni tokovi pri nas, kjer že imamo samo eno organizacijo. Že sedaj imamo na področju odpadnih gum, izrabljenih vozil ter odpadnih fitofarmacevtskih sredstev zgolj eno organizacijo, ki je doslej svoje obveznosti vselej korektno opravila, zaradi česar ni bilo nikakršnih zapletov. Poleg vpeljave sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti, ki je osrednji namen zakona o varstvu okolja, ta prinaša tudi številne druge novosti. Med drugim določa ukrepe za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov, spodbuja k zmanjševanju škodljivih vplivov nastalih odpadkov. Zakon uveljavlja tudi določbe za zmanjšanje celotnega vpliva uporabe virov in izboljšanje učinkovitosti takšne uporabe, kar je nujno za prehod na krožno gospodarstvo. Med novostmi zakona je tudi nova ureditev ukrepanja v primeru čezmerne obremenitve okolja zaradi odstopa od pravil ravnanja. Tak primer je denimo odlaganje komunalnega blata na vodovarstvenih območjih, urejanje pa bo potekalo po sistemu, ki velja v primeru okolijske nesreče. Naštete so številne novosti, prenovljena je tudi ureditev postopka presoje vplivov na okolje. Prosim in predlagam, da Državni zbor na koncu po obravnavi sprejme sklep, da se na isti seji opravi tudi tretja obravnava predloga zakona, kajti časovno zamujamo s številnimi potrebami po prenosu direktiv, zato je zelo pomembno, da je zakon sprejet še v tem mandatu. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor.

V uvodni obrazložitvi je v imenu predlagatelja minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak poudaril, da Slovenija na področju varstva okolja potrebuje nov, moderen zakon, je obstoječi zakon zaradi večkratnih dopolnitev in sprememb postal nepregleden. Predlog zakona uveljavlja temeljna načela in pristope pri celotni zakonodaji z okoljskega področja ter daje podlago za podzakonske akte. S predlogom zakona država prinaša več evropskih določil in uvaja načelo krožnega gospodarstva, načelo onesnaževalec plača in načelo proizvajalčeva razširjena odgovornost. Predlog zakona povsem na novo in celovito ureja področje ravnanja z odpadki, vključno z določitvijo temeljnih pravil ravnanja z odpadki, pogojev in meril za prenehanje statusa odpadka in uveljavitev sistema PRO. Eden od ključnih namenov je spodbujanje k zmanjšanju proizvodnih količin odpadkov ter vzpostavitev preglednega, učinkovitega in stroškovno optimalnega sistema ravnanja Predlog zakona med drugim določa tudi ukrepe za zmanjšanje nastajanja odpadkov, spodbuja k zmanjšanju škodljivih vplivov nastalih odpadkov ter uvaja določila za zmanjšanje celotnega vpliva uporabnikov uporabnikov virov. Prenovljena je tudi ureditev postopka presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenih dovoljenj, natančneje pa določa tudi vlogo zakonodajalca in javnosti v postopku. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe Špela Maček Guštin je predstavila njihovo obsežno pisno mnenje. Na koncu je povzela, da so izpostavljene pripombe večinoma upoštevane v amandmajih koalicijskih poslanskih skupin. Glede ostalih pripomb pa je predlagatelj podal dodatna pojasnila v pisni obliki. pisni obliki. Pomemben del razprave je potekal o predlogih amandmajev Poslanske skupine nepovezanih poslancev za novo podpoglavje, ki bi natančno opredelilo odgovornost za preprečevanje in sanacijo okoljske škode oziroma sanacijo v preteklosti onesnaženega območja. strani predlagatelja amandmajev je bilo poudarjeno, da so pripravljeni v skladu s smernicami in zahtevami Strategije EU za tla do leta 2030 na način, da država članica v okviru nacionalne zakonodaje opredeli in vodi register območij onesnaženih tal, oceni tveganje in v primeru nesprejemljivih tveganj zagotovi sanacijo tal. Minister za okolje in prostor je v zvezi s tem poudaril, da sanacija degradiranih območij v Sloveniji poteka že ves čas in da je tako tudi v mandatu aktualne vlade. vlade. Za predloge amandmajev Poslanske skupine nepovezanih poslancev je ocenil, da so nepotrebni, saj se z amandmajem koalicijskih poslanskih skupin k 49. členu že sledi pripombi, povezani s starimi bremeni in njihovo sanacijo. Nekateri primeri starih bremen so urejeni že v 8. poglavju predloga zakona, ki ureja odgovornost za preprečevanje in sanacijo okoljske škode. Po razpravi je odbor sprejel večje število amandmajev koalicijskih poslanskih skupin, nato je glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih tudi sprejel. Hvala za vašo pozornost.

stališča poslanskih skupin niso možna. Prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 14. marca 2022 in skladno s prvim odstavkom 134. člena Poslovnika Državnega zbora. V razpravo dajem 18. člen ter amandma Poslanske skupine Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da želi. Prosim za prijavo. Besedo ima

Ta bitka za to, da se izenačijo vrednosti za sosežig in sežig odpadkov, traja že nekaj časa. V Levici smo poskušali že marsikaj, da zaščitimo ustavno pravico ljudi, ki tam živijo, do zdravega življenjskega okolja. Ta bitka ni kar tako. Malo spominja na to zelo dolgo bitko glede frackinga. Petkrat smo vlagali zakon, če se spomnite. Zdaj smo končno ob koncu mandata zedinili stališča okrog frackinga in upam, da bi jih tudi tukaj lahko. Ta zakon, kot rečeno, ni slab. Že zadnjič smo povedali, da ima ogromno dobrih rešitev, ima pa seveda temeljne pomanjkljivosti. Zdaj je enkratna priložnost, da te pomanjkljivosti odpravimo. Gre za izjemno pereč problem. Izjemno pereč zdravstveni problem, kot vemo, tako zelo pereč, da so se organizirali celo zdravniki. Vemo, da smo imeli posebno sejo. V Levici smo sklicali to nujno sejo ravno zato, ker so zdravniki opozorili, kako zelo hude zdravstvene težave imajo ljudje, ki živijo v Soški dolini zaradi cementarne Salonit Anhovo. Nekoč je bila to azbestoza, temu se zdaj pridružujejo še emisije izpustov iz sosežiga. Za kaj gre?

kot v največjem obratu za standarden sežig odpadkov Celju. S tem pa se v okolje sproščajo tudi večji izpusti rakotvornih in drugih škodljivih snovi.

lahko sosežgali 135 ton. Ampak potem so nekako popustili pod pritiskom javnosti in so za enkrat to prošnjo umaknili. V Levici želimo s tem amandmajem doseči, da se končno uzakoni omejitev sosežiga in s tem zavaruje okolje ter zdravje ljudi, kot sem povedala že uvodoma, da se zavaruje ustavna pravica do zdravega življenjskega okolja. okolja. V čem je problem? Problem je v tem, da trenutna ureditev, ki velja za sosežigalnice odpadkov, določa milejše pogoje, kot veljajo za sežigalnice. Daje torej Daje torej prednost potrebam onesnaževalcev pred varovanjem okolja in posledično prednost pred zdravjem lokalnega prebivalstva, ki tam živi. Zaradi interesov industrije torej prihaja do neke neenakopravne obravnave lokalnega prebivalstva v bližini največjih sedanjih in pa morebitnih bodočih onesnaževalcev. Prebivalke in prebivalci, ki živijo v bližini sosežigalnic, so nevarnim izpustom izpostavljeni neprimerno bolj kot tisti v bližini sežigalnic, kar sem povedala. V Celju recimo so manj izpostavljeni ljudje tem vplivom kot v Anhovem, s tem da, kot rečeno, Anhovo, če prav pogledamo, je v lasti Italijanov in Avstrijcev in ogromna količina teh odpadkov se uvaža celo iz Italije in Avstrije in potem

raka. V Levici že dolgo sodelujemo s civilnimi iniciativami na področju okoljevarstva in dejansko smo na različne načine že poskušali v tem mandatu doseči omejitev sežiganja odpadkov v Anhovem. V Državnem zboru smo recimo pred časom dosegli sprejetje sklepov, to smo dejansko sprejeli na odboru, ki so vladi naložili izenačitev mejnih vrednosti emisij

to stvar urediti. Ampak to niso kar neke potrebe. Ljudje tam res zbolevajo za težkimi oblikami rakavih obolenj. Ravno ta zakon o varstvu okolja je zdaj recimo enkratna priložnost, da bo res dober, da torej to stvar, to vrzel ali pa ta manko nadoknadi in da se navsezadnje, minister, vpišete v zgodovino kot tisti minister, ki pa je imel posluh za ljudi pred interesi lastnikov Salonita Anhovo.

predvsem zaradi uporabe azbesta tisti faktor, ki je povzročal številne bolezni, vključno z mezoteliomom in pljučnim rakom. To je

je v Sloveniji pretežni del azbestnih bolezni prizadel prav to območje, o katerem govorim. Od skupno 559 primerov azbestos je kar 500 obolelih s tega območja. Si predstavljate? 559 v celi Sloveniji in od tega 500

Od 189 mezoteliomov jih je kar 128 s tega področja. To so grozljive številke in grozljive bolezni. To so praktično bolezni, ki so usodne. To je praktično smrtna obsodba, če zboliš za nečim takim. Pljučni rak, 65 od skupno 74. 74. Ne bom naštevala vsega, ker so res krute statistike. Ni slučajno, da so se oglasili celo zdravniki in opozorili ter apelirali na nas, poslanke in poslance, naj vendarle nekaj naredimo za ljudi tam. Nekaj malega, ko smo jim vodovod omogočili pred časom, smo naredili, ampak to ni dovolj. Mi govorimo tukaj o izpustih rakotvornih emisij, ki jih povzroča sosežig. sosežig. Prebivalci Soške doline so se recimo leta 2001 na referendumu jasno izrekli proti sosežiganju odpadkov v cementarni Salonit Anhovo. Celo na referendumu.

vključno s 15 tisoč 560 tonami nevarnih odpadkov ali v povprečju skoraj 300 tonami odpadkov dnevno. sežigajo 89 različnih vrst odpadkov, vključno z nevarnimi, kot so recimo hidravlična olja, olja za izolacijo in prenos toplote in tako naprej. Uporaba odpadkov kot alternativno gorivo je strmo narasla, v letu 2013 je dosegla 60 % potrebne energije za delovanje peči, ostalih 40 % predstavlja petrolkoks, ki je stranski produkt rafinerije nafte in je eno najbolj umazanih fosilnih goriv, kar je prav tako sporno. Sploh zdaj, ko se borimo proti podnebnim spremembam in seveda vemo, kaj pomenijo fosilna goriva. Problem sosežigalnic odpadkov v Sloveniji je, da so količine strupenih snovi, ki jih lahko izpustijo v zrak, nesorazmerno večje, kot to velja za klasične sežigalnice odpadkov. To je ta ključni problem. In ta ključni problem bi mi radi odpravili. Zato naš amandma, ki naj ki naj bi razrešil to situacijo. S tem amandmajem želimo preprečiti, da bi vlada lahko določila višje mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprav za sosežig odpadkov kot za emisije snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov. To je ta ključni namen in jaz vas resnično prosim za posluh, ker v končni fazi gre za naše ljudi, za lokalno prebivalstvo, ki tam resnično trpi zaradi tega onesnaževanja. Zelo konkretno sem vam navedla, za kakšnimi boleznimi zbolevajo. To ni neka nedolžna stvar. To so zelo zelo resne stvari. Tako da jaz apeliram na vas, na posluh, da naredimo ta zakon izjemno dober. Saj bo imel še kakšne druge tudi pomanjkljivosti, ampak pustimo jih zdaj ob strani. Ne pomanjkljivosti, ampak stvari, ki manjkajo, ki sem jih že zadnjič omenjala, pa jih danes ne bom, ker govorimo konkretno o teh amandmajih. Ta zakon bil lahko bil pravzaprav

Hvala za besedo. Jaz v nasprotju s kolegico mislim, da ta zakon z nobenim amandmajem ne more biti boljši. V Mladini je gospod Dušan Pichler, dolgoletni zaposleni na MOP, opisal, pa vam ne bom sploh obnavljala, ker je pismo dostopno vsem, v katerem navaja vse te napake, ki jih je nemalo. In zadnji stavek je: »Navajanje številnih drugih napak, pomanjkljivosti in nekonsistentnosti predlaganega zakona na tem mestu ni mogoče. Dvomim pa, da jih je mogoče z amandmaji odpraviti.« Zakaj? Zato ker je minister prvo, kar je naredil, je dovolil popolno diskreditacijo Ministrstva za okolje in prostor, vseh zaposlenih. Prišli smo tega, da se je piramida tako zožila, da potrebujemo enega ministra in enega zunanjega izvajalca, ki potem preko nekih bogatih pogodb dela zakonodajo. Ko ugotovi, da je 150 amandmajev, se umakne, kljub temu da v pogodbi piše, da je njegovo delo tudi pravna podpora pri sprejemanju ZVO-2 v zakonodajnem postopku, se pravi znotraj Vlade in znotraj Državnega zbora. Takrat se potem pusti, opravi se delo, pokasira se denar in tako počnejo zunanji izvajalci. Potem z nekimi aneksi iz državnega proračuna dobivajo dodatne pogodbe − ne bom sploh o številkah, ki sem jih že nekajkrat omenjala − kar je popolnoma nedopustno. Čemu imamo potem ministrstva in vso infrastrukturo na teh ministrstvih, če je dovolj, da minister angažira svojega prijatelja, ki mu potem lobisti dajo navodila, kako početi. Če se premaknem od tega pisma gospoda Pichlerja k nekaterim pripombam. Jaz Jaz nasprotujem, da zunanji izvajalci delajo zakonodajo. Čemu imamo potem sploh potrebo po teh ogromnih mastodontih, ki jih vzdržujemo? Ta Ta zakon je pomanjkljiv in je tudi slab. Zato smo tudi videli obsežno mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je navedla vrsto pravnosistemskih pomanjkljivosti in celo ustavnopravnih vprašljivih rešitev. Potem smo se tukaj soočali z borbo z amandmaji. Zakon ima čez 150 amandmajev in bi bilo boljše, če bi gospod vrnil denar in bi napisali nov zakon, ki bi bil konsistenten. Cel kup zadev predlagani zakon sploh ne rešuje in jih ne naslavlja oziroma jih naslavlja zelo površno, kot so stečaj, stara bremena, združevanje postopkov in tako naprej. naprej. Številni amandmaji, kot sem prej omenila, so bili sprejeti na tem odboru in jih je bilo čez 150, kar pomeni, da je bil spremenjen skoraj vsak drugi člen tega predlaganega zakona. Zato imamo zdaj tukaj tveganja za dejansko usklajenost samega zakona in se postavlja pod vprašaj njegova izvedljivost. Dopolnjeni predlog ZVO-2 vsebuje še vrsto napačnih in problematičnih rešitev, pa jih ne bom naštevala, ker jih je dejansko veliko. Nekateri členi so nesistemski, neusklajeni z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, izrazi niso zapisani v abecednem zaporedju, in to otežuje branje in s tem tudi uporabo zakona. Ko odpremo zakon, imamo vedno obrazložitev, zakaj so potrebe tega zakona in potem greš taksativno, da je zakon pregleden. Glede ravnanja z odpadki moram opozoriti na neposredno kršitev evropske zakonodaje na področju ravnanja z odpadki in tudi na nesistemsko ureditev ravnanja z rudarskimi odpadki v 22. členu. Ne bom vsega naštevala, tega je res veliko. Moje osebno mnenje je, bi bilo treba zakon napisati na novo. Določbe 65. člena bi bilo treba temeljito pregledati s stališča postopkov insolventne zakonodaje, tudi glede finančne odgovornosti poslovodstva in organa nadzora gospodarske družbe, ki je mogoče zašla v stečaj. Presoja vplivov na okolje je v delih v nasprotju z direktivo, ki določa, da se postopki izvedejo za tiste javne in zasebne projekte, ki bi verjetno pomembno, poudarjam, pomembno vplivali na okolje, ne pa, kjer je pričakovati pomembno škodljive vplive na okolje. Izjema, ki je določena v petem odstavku 116. člena glede direktive, sploh ni dopustna. Glede okoljske škode

Potrebovali bi to analizo ureditve, ko so se za kaj takega odločili v trgu zavarovanj v Evropski uniji, o možnosti pridobitve takšnega zavarovanja v Republiki Sloveniji in podobno. Da podobno. Da ne naštevam vsega, kar sem tukaj našla, posledica uveljavljene ureditve bo, da se bo morala vsaka pravna ali fizična oseba, ki izvaja katero od dejavnosti iz drugega odstavka tega člena, obvezno zavarovati. Takšnih subjektov pa je verjetno več tisoč, ki bi potrebovali takšno zavarovanje. Predlagatelj tudi ni opravil analize stanja, v kateri bi ugotovil, kdo vse bi moral to storiti. Prav tako ni jasno, kako, na kakšen način bodo slovenske zavarovalnice izvajale takšno ureditev, ali imajo razvite zavarovalniške produkte za preprečevanje in sanacijo okoljske škode. Nič manj problematična ni določitev višine obveznega zavarovanja, ki je odvisna od letnega prihodka ne pa od tveganja, ki ga posamezni subjekt nosi glede na dejavnost, na okolje. Se pravi, če veliko zaslužiš, plačaš več kot tisti, ki onesnažuje več. Ni nobene logike. Tukaj je opredelitev okoljske škode škode v nasprotju z opredelitvami v direktivi. Kar pa me vedno znova preseneti pri ministru Vizjaku, je, da pridemo do vode. do vode. Mislim, da je zelo žejen po tej naši vodi in je zmešnjava še bolj očitna. Ali ja ta zmešnjava sedaj namerna ali ne, jaz ne bom sodila. Ampak če pridemo do oskrbe prebivalstva s pitno vodo, to je 1. točka prvega odstavka 233. člena zakona,

malo širšo razpravo. Ampak amandma, o katerem teče razprava, govori o emisijah in ne o vodi. Vljudno prosim, da se malo usmerite v to vsebino. Hvala lepa. Postopkovno?

pomembno. Oskrba prebivalstva v pitno vodo neposredno in neprofitno, kako naj se to ureja, pomeni, v okviru občinske uprave naj vsaka občina ustanovi nek svoj obrat. Te predlagane rešitve so nenavadne, neprimerne, neizvedljive. Po prehodnih določbah sploh ni urejen prehod na nov sistem oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Skratka, glede na naše amandmaje o sežigalnicah, naj pridem nazaj, odpadki so zelo profitabilna reč pa tudi zelo nevarna reč. Tukaj se bom jaz navezala, ker je kolegica o sosežigalnicah odpadkov že veliko govorila, tudi na bioplinarno. Jaz v tem zakonu nikjer ne vidim reševanja tako hude okolijske škode, kot so odpadki bioplinarne, ki jih potem izpuščajo v podtalnico kot gnojilo in se ogroža življenje in zdravje ljudi. Da ne rečem, da smo tukaj imeli že sejo Odbora za okolje in smo naslavljali endemit črno človeško ribico, ki izumira ravno zaradi takšnih praks. Se pravi, vse, kar izpuščamo v zrak, v okolje ali podtalnico, posledično prej ali slej pride v človeški organizem in ima hude posledice za zdravje ljudi. Zato je tako zelo pomembno, da smo maksimalno skrbni pri takšnem zakonu. Hvala.

in poziva tudi k sprejetju tega amandmaja, čeprav moram povedati, da gre za strokovno vprašanje in prav nič politično. Mejne vrednosti emisij se namreč določajo v skladu s tehnologijami za naprave, v skladu z najboljšimi možnimi praksami. Tu se Slovenija zgleduje po najrazvitejših državah Evropske unije, zlasti po Nemčiji. Nemčiji. Naše gospodarstvo mora konkurirati na evropskem trgu, tudi svetovnem trgu, in prav je, da smo, kar se tiče mejnih vrednosti, ko govorimo o emisijah v okolje, ob boku tistim najrazvitejšim državam Evropske unije, kar Nemčija gotovo je. Zato je zelo težko politično določati v zakonu mejne vrednosti. To je prepuščeno podzakonskim aktom, ker se tudi nenazadnje te mejne vrednosti spreminjajo in izboljšujejo v korist okolja in zdravja ljudi. Danes je lahko za en parameter ena mejna vrednost, če pa pride do nekih boljših praks, tehnologij, smernic, je lahko jutri višja.

Na vrsti parametrov veljajo za sosežigalnice strožje mejne vrednosti kot za sežigalnice. Na primer pri težkih kovinah, ki so, recimo, izredno problematične, so sedaj že bistveno strožje. Zato bi vas res prosil, da prepustimo določitev teh mejnih vrednosti stroki, da s političnimi odstavki v člen ne določamo te izenačitve, ker mislim, da s tem ne bomo nič koristili okolju in zdravju ter življenju ljudi, narave in okolja, temveč bomo naredili lahko eno nepotrebno birokratsko breme. Jaz še enkrat podčrtujem, da je to strokovno vprašanje. To je vprašanje tehnične stroke, vprašanje zdravstvene stroke in tudi vprašanje drugih strok, ki se s tem ukvarjajo, ker gre za zelo interdisciplinarno področje.

delovna skupina, ki je imela dve podskupini: eno podskupino za tehnična vprašanja in drugo podskupino za zdravstveni vidik izenačitve. Podskupina za tehnična vprašanja je zaključila svoje delo in ni podprla te predlagane izenačitve, ker, kot sem povedal, gre za strokovno vprašanje, tudi nenazadnje za dinamičen proces, ki gre v smislu varovanja okolja. To se pravi, standardi se zaostrujejo glede na spoznanja stroke za določene naprave in v določenem obsegu. Jaz bi sledil temu, kar tudi druge države delajo na tem področju, zato ne podpiramo tega amandmaja v smislu kar a priori izenačitve, ne glede na parameter, o katerem govorimo. Morebiti še to, če se parametri

To je strokoven dinamičen proces, ki gre vedno v smeri izboljšave standardov in varstva okolja. V celoti vam pritrjujem, da so bili ljudje v okolici Anhovega v preteklosti izpostavljeni res velikim bremenom zaradi uporabe azbesta in da je zdravstveno stanje porazno prav zaradi tega. Govoriti in delati neke korelacije med obstoječim pravnim subjektom, ki deluje in za svojo proizvodnjo uporablja tudi sežig nenevarnih odpadkov, z zdravstvenim stanjem, nima nobene strokovne podlage. Nobene podlage. Je pa res, da plačujejo ljudje s svojim zdravjem danes bremena iz preteklosti, ko se je tam predeloval in to je povzročilo v daljšem časovnem obdobju res hude negativne posledice. Prav je, da smo azbest prepovedali že zelo davno nazaj, pred nekaj desetletji, in prav je, da ga izkoreninimo iz uporabe, kjer še obstaja. Ampak, še enkrat, meni se ne zdi v redu, da izpostavljamo in kažemo s prstom na delujoči objekt v tej dolini, ki po moji oceni, pa tudi po oceni vseh meritev, ki se tam izvajajo, ni koreliran z zdravstvenim stanjem, ki ga izpostavljate in ga tudi pravzaprav večkrat izpostavljajo zdravniki. Storili bomo vse, da bomo spremljali izpuste, nenazadnje to delamo tudi z mobilnimi merilnimi laboratoriji in napravami. Kolikor vem, tudi občina to počne. Prav je, da se permanentno spremljajo emisije iz tega objekta in emisije v okolju in da naredimo vse, da ljudje niso izpostavljeni kakršnemukoli čezmernemu onesnaževanju danes, ker so pretrpeli že dovolj. Kar tako, z nekim odstavkom v členu,

želim pa povedati, da se takšne določbe urejajo s tehničnimi, strokovnimi predpisi in ne z zakonom. Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da je interes. Prosim za prijavo. Prijava poteka.

sežigu oziroma sosežigu odpadkov. Mislim, da je na začetku treba razjasniti, kaj je sploh ključni problem, ki ga tudi s tem amandmajem, o katerem govorimo, v Poslanski skupini Levica želimo nasloviti in odpraviti. Ko govorimo o sežigu odpadkov, se ta odvija v Sloveniji na dva načina: lahko v sežigalnicah odpadkov, ki so primarno postavljene, narejene in formirane v ta namen, in v sosežigalnicah, ki sicer počnejo nekaj drugega, ampak zraven tudi sežigajo odpadke, bodisi ker se splača bodisi ker so odpadki energent za neko drugo dejavnost. Kakšen vpliv pa ima sežiganje odpadkov v obeh oziroma kakšen vpliv dovoljujejo te mejne vrednosti, tu so pa stvari zastavljene drugače.

kot stransko dejavnost nečesa drugega. Pomeni, da počnejo isto stvar, ampak v zrak lahko spustijo eni več, drugi manj, oprostite izrazu, svinjarije. Kar poskušamo v Poslanski skupini Levica z amandmajem

Jaz se ne strinjam, minister, z vami, da je tu treba še stroki dati glas, ker v glavnem govorimo o Anhovem − saj vemo, v Trbovljah smo ta problem razmeroma že odpravili, drugega takega večjega problema ob Anhovem ni. Ampak stroka se je tu že oglasila. Pred enim letom je slovensko javnost nagovorilo, mislim da, 314 – ali neka nora številka – zdravnikov, ki so rekli: »Katastrofalna zdravstvena situacija prebivalk in prebivalcev v Anhovem je neposredno povezana s tem, da se tam izvaja sosežig nevarnih odpadkov.« In to niso kar neki zdravniki, ki so ne vem od kod prišli. Govorimo o zdravnikih z Oddelka za pljučne bolezni v UKC pa o Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo pa o Pediatrični kliniki UKC pa v Desklah lokalni zdravniki pa predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa dr. Metoda Dodič Fikfak pa NIJZ in tako naprej. 314 tako rekoč z najbolj vrhnjega roba slovenske zdravstvene stroke se je tukaj oglasilo. Vprašanje je zelo pomembno, verjemite mi, če ne drugače, zato ker prihajam iz Trbovelj in ta problem ni star

V Trbovljah in v Zasavju smo se proti takšnemu onesnaževalcu borili debelih petnajst let kot aktivisti, da smo prišli do nekega vsaj približnega uspeha. Tovrsten vpliv na okolje, spoštovane kolegice in kolegi, ni samo okoljski. Ni samo, »ojoj, imamo malo slabši zrak, pa malo manj zelenja«. In ni samo zdravstveni. Mi govorimo o celostnem negativnem vplivu na regijo. Posledično, okej, okolje in zdravje, ki sta tukaj najbolj pomembna. Kaj pa gospodarstvo in v dolini Soče recimo še posebej turizem? Stvar potegne celo verigo za sabo, ni enoznačna.

podjetij, ki se s sosežigom ukvarjajo, v največjih primerih multinacionalk, ki pa tradicionalno pred zdravje okolja in ljudi postavljajo svoj dobiček. To je ta odločitev, ki jo danes sprejemamo: ali pustimo mejne vrednosti, kot so, ali pa jih poskusimo z amandmajem, ki ga v Poslanski skupini Levica predlagamo, omejiti.

so za določene parametre, ne zaradi sosežiga, ampak zaradi cementarne kot take, ker izhaja iz njihove tehnologije proizvodnja cementa. Ko vi govorite izenačitev, če recimo Salonit Anhovo ne bo več kuril nenevarnih odpadkov, bodo njegove mejne vrednosti še vedno visoke, ker izhajajo iz tehnologije te konkretne proizvodnje. Če razumete, kar ste na začetku povedali, da imamo sežigalnico in sosežigalnico in zdaj imamo za eno večjo kot za drugo. Ne, ni res. Mi imamo to večjo zaradi tega, ker se odvija tam neka druga tehnologija, ki je povezana s proizvodnjo cementa. Pri bistveno višjih temperaturah in za veliko število parametrov so mejne vrednosti za sosežigalnice nižje zaradi tehnologije, ker je izgorevanje pri bistveno višji temperaturi

zato je v uredbi in tudi v teh tako imenovanih BAT smernicah oziroma Best Available Technology smernicah navedeno za vsako napravo oziroma za vsak tip posebej, ker to izvira iz tehnologije, in to je res strokovno vprašanje, povezano z izgorevanjem, povezano s samo tehnologijo. Prosim vas, res ni prostor, da to dajemo Ampak vedno do zdaj smo to urejali s podzakonskimi akti in menim, da je to edino pravilno, ker se laže tudi prilagajamo in dvigujemo standard varstva okolja kot da za vsako spremembo potem popravljamo in dopolnjujemo Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da je interes. Prosim za prijavo. Prijava poteka.

omejil zgolj na amandma. Zdravo in čisto okolje je programska prioriteta stranke SAB in nam se zdi zelo pomembno, da je pri nastajanju tega zakona sodelovala civilna družba in da je prišlo tudi do dogovora civilno družbo, kar so povedali tudi ti predstavniki v Državnem zboru. Mi se moramo zavedati, da imamo samo eno okolje in da je zdravo in čisto okolje naša geostrateška

zahteven, nam pa se zdi v tem zakonu pomembno področje reševanja odpadkov. V tej V tej luči se nam zdi zelo pomembno, da se končno naslavljajo težave neprevzetih komunalnih odpadkov in da se vzpostavlja enotna javna služba, ki bo nad tem bdela ki bo nad tem bdela in da se vpeljuje kavcijski sistem ravnanja s to embalažo. Mi se moramo zavedati, da so tveganja v okolju različna, da gre za kompleksno težavo in da ta zakon v tej svoji materiji, ki je tu pred nami, naslavlja določene izzive, ki so v Sloveniji prisotni že vrsto let in se v tem smislu niso reševali. V tem smislu je ravnanje z odpadki ena od ključnih zadev. Če vemo, da v državah, kjer imajo vpeljan kavcijski sistem, količino odpadkov povratne embalaže zmanjšajo za kar 90 %, se nam ta zadeva zdi zelo pomembna in je v bistvu skladna z vsemi našimi prizadevanji. Spomnimo se, na pobudo stranke SAB, smo sprejeli zakon, ki prepoveduje dajanje na trg nekaterih najbolj pogosto uporabljenih izdelkov za enkratno uporabo iz plastike. Mednje sodijo plastični lončki, vsebniki, embalaža za shranjevanje hrane in podobno, tudi slamice. To je za nas zelo pomembno, saj se zavedamo, da

pomembno in tudi zelo dobra in kvalitetna rešitev. Druga pomembna rešitev, ki se nam zdi pomembna in za katero smo mi dali tudi amandma in je bila v eni drugi obliki sprejeta, je vpeljava kavcijskega sistema. Določen je rok, kdaj se bo kavcijski sistem ravnanja z embalažo vpeljal. To se nam zdi tudi v tej luči zelo zelo pomembno. Tretja zadeva, ki se nam v tej luči zdi pomembna, pa je, da se ravnanje z odpadki izvaja prek javne neprofitne službe. To mora biti neprofitna organizacija in temu cilju ta zakon sledi.

v bistvu za odpadke in te surovine, ki jih ta zakon naslavlja, in se nam zdi zelo pomemben, ker sledi našim ciljem, vključno za doseganje okoljskih ciljev. Vemo, da surovin zmanjkuje, še posebej v luči vojne, ki se sedaj dogaja. Tlakovanje poti razvoju krožnemu gospodarstvu je za nas ena zelo pomembna prioriteta. Ta zakon v tej luči naslavlja zmanjšanje nastajanja odpadkov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

V razpravo dajem 24. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno. Želi kdo razpravljati? V razpravo dajem 24. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno. Želi kdo razpravljati?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

V razpravo dajem 113. člen ter amandma poslanskih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 V razpravo dajem 126. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno. Želi kdo razpravljati?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 Poslanske skupine Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da je interes. Prosim za prijavo. Prijava poteka.

kratka. Za kaj gre pri tem našem amandmaju? Dejstvo je, da Slovenija mora začeti opuščati okolju škodljive subvencije. V okviru OECD se je država zavezala, da bo subvencije za fosilna goriva odpravila do leta 2020. Opuščanje škodljivih subvencij pa je kot ukrep vključeno tudi v celoviti Nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije, ki je bil sprejet v začetku leta 2020. Kot izhaja iz Podnebnega ogledala za leto 2020, ki spremlja napredek Slovenije pri doseganju ciljev zmanjševanja emisij, so okolju škodljive subvencije problematične tudi zaradi vpliva na stroške doseganja podnebnih ciljev. Ukrepi, ki so nasprotju s cilji zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, pomembno vplivajo na javnofinančne odhodke zlasti dolgoročno, saj se povečuje škoda, ki nastane kot posledica podnebnih sprememb in bo pretežno bremenila proračun in oziroma bo zmanjšala prilive vanj. Zaradi spodbud, ki so v nasprotju s cilji zmanjševanje misij toplogrednih plinov, so potrebni dodatni ukrepi, ki so praviloma dražji − tako je tam zapisano. Spodbude, ki so v nasprotju z okoljskimi cilji so tudi zelo napačen razvojni signal industriji, saj že na srednji rok spodbujajo prepočasno prilagajanje podnebnim spremembam in s tem v prihodnosti, ko je treba misije zniževati bistveno bolj kot danes, obsojajo v bistvu na propad zaradi nekonkurenčnosti z industrijo, ki se prilagaja. Časa nam zmanjkuje. Vemo, da podnebni zlom je pred vrati. Ta prelomnica naj bi bila tam nekje leta 2030. In spodbujati industrijo, da se prepočasi prilagaja tem podnebnim sprememb, je napačen signal. Zato uvajanje nove, okolju škodljive, subvencije, ki je predvidena v tem zakonu, je sporno zlasti v luči zadnjega letnega poročila IPCC, ki daje vladam zelo jasno sporočilo, vsem vladam, ne samo naši, da je treba za preprečitev podnebnega kaosa nujno takoj pristopiti k radikalnim spremembam na vseh področjih kot tudi predvidenih novih ukrepih EU oziroma k uvedbi nove sheme ETS za področje prometa in stavb, ki bo prinesla potrošnikom dodatne stroške za ogrevanje, hlajenje stavb in za mobilnost. V tem smislu uvajanje nove spodbude tudi ni skladno z načeli pravičnega prehoda. Mi moramo stremeti k pravičnemu prehodu in tudi tukaj prihaja do neskladja s temi načeli. Na eni strani se namreč največjim onesnaževalcem dajejo dodatne spodbude za kar najbolj nemoteno poslovanje po starem, prebivalstvu pa se napovedujejo dodatne cenovne obremenitve zaradi nujnosti zniževanje emisij toplogrednih plinov. Vidimo sedaj to diskrepanco, zato je treba možnost kritja posrednih stroškov zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov iz tega zakona črtati. In to je bistvo našega amandmaja. Jaz prosim za razumevanje, da se res čim bolj kvalitetno približamo s tem zakonom nekim skupnim ciljem, navsezadnje evropskim ciljem, ne samo našim ali pa globalnim ciljem, lahko rečem. Trenutek je tak, da kliče k ukrepanju in se ne moremo več sprenevedati ali nekako po ovinkih prihajati do tja. Treba je najti čim krajšo pot, da pridemo do teh začrtanih ciljev, ne pa čim daljšo. Hvala lepa.

Tudi jaz osebno sem proti okolju škodljivim subvencijam, zlasti subvencijam največjem onesnaževalcem, ki bi jih pravzaprav te subvencije odvrnile od prilagajanja podnebnim spremembam. Tudi jaz sem odločno proti. Ampak ta člen in vaši amandmaji nimajo nobene zveze s tem.

S sedanjim zakonom o varstvu okolja to omejujemo na 25 % prihodkov podnebnega sklada in določamo namenskost tem sredstvom, kar do sedaj ni bilo. Skratka, mi dopuščamo kritje posrednih stroškov, omejujemo to sedaj na 25 %, kar je novo, in določamo namenskost tega denarja. Kaj pa so posredni stroški in kaj pomeni kritje posrednih stroškov? Določena energetsko intenzivna podjetja, kot so na primer Talum, Impol, Slovenska industrija jekla v svoji proizvodnji porabijo veliko električne energije, ker pač je taka proizvodnja.

podvržena tudi obremenitvi s CO2 kuponi, ki jo, mimogrede, tretje države ne poznajo, recimo, ena proizvodnja aluminija na Kitajskem, v Indiji, v Srbiji ali jekla ali česarkoli drugega ne pozna obremenitve elektrike s CO2 kuponi, zato da mi naredimo konkurenčen položaj teh podjetij na svetovnem in slovenskem evropskem trgu, omogočamo tem podjetjem, da dobijo povrnjeno to, kar so plačali za CO2 kupone za elektriko, če razumemo. To je kritje posrednih stroškov. To ni nobena subvencija. To je kritje tistih stroškov, ki jih njihovi globalni konkurenti nimajo. To je pa Evropska unija naredila zato, da ta industrija ne zbeži v tretje države, kjer ne bo podvržena CO2 kuponom, okolje bo pa enako obremenjeno. In kaj smo naredili? Izgubili smo del industrije, okolje bo enako obremenjeno. In da do tega ne pride, Evropska unija dopušča tako imenovano kritje posrednih stroškov, in tudi mi, da nam ne propade še del pomembne industrije v naši državi. Ampak kaj delamo s tem zakonom? S tem zakonom omejujemo denar, ki ga lahko ta podjetja dobijo za kritje posrednih stroškov, in uvajamo namenskost. Ta sredstva so, to je v šestem odstavku, katerega črtanje predlagate, ta sredstva so namenjena za neposredne oziroma posredne naložbe za zmanjšanje procesnih emisij toplogrednih plinov ter ostalih emisij onesnaževal, energetsko učinkovitost oziroma energetsko samooskrbo. samooskrbo. Poraba namenskih sredstev se spremlja za celotno obdobje veljavnosti sheme, podrobneje se določi to v podzakonskem aktu. namenska, so namenjena prav temu, čemur vi pravite, da niso. So namenjena, in to piše v šestem odstavku. Jaz vas prosim, da razumete, da slovensko gospodarstvo se mora prilagoditi podnebnim spremembam oziroma tem visokim standardom varstva okolja, in to ne na način, da jih danes zapremo. Mi jim moramo dati čas in denar, da se prilagodijo, da ohranijo delovna mesta, da ohranijo bruto domač proizvod in financiranje podsistemov in da postanejo trajnostna oziroma okolju prijazna. To je namen teh določb. Jaz vas prosim, da ne vztrajate pri črtanju tega.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

razpravo. Ker je amandma poslanskih skupin SDS, Nove Slovenije in Konkretno k 243. členu vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 307. členu, bomo o amandmajih razpravljali skupaj. V razpravo dajem 243. in 307. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno. Želi kdo razpravljati?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 poslancev k 274. členu vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 275. in 312. členu, bomo o amandmajih k tem členom razpravljali skupaj. V razpravo torej dajem 274, 275. in 212. člen ter amandmaje poslanskih skupin LMŠ, SD in nepovezanih poslancev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 V razpravo dajem 277. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno. Želi kdo razpravljati?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 S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 30. sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Hvala lepa. Hvala